Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu: 12., 9., 2., 3., 11. in 7. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.** Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.** Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Sloveniji že dlje časa velja, da so obljube zimzelene, da iz mandata v mandat ostajajo neizpolnjene, da so stvari, ki stvari, ki so izrečene v predvolilnih kampanjah, potem hitro pozabljene. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila v zadnjih 20 letih ena od osrednjih programskih točk v kampanjah pred volitvami mnogo vlad, mnogo koalicij, mnogo strank. Sami vemo, kot smo tudi že danes tekom razprave poudarili, da je bilo pet resnejših poskusov ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. A vselej so te obljube trčile ob zid. Ali so trčile ob zid interesov, dobičkov, politične neodločenosti ali celo razpada vlade. V tej koaliciji in v tej vladi bomo s to prakso prenehali in bomo zakon spravili skozi zakonodajni postopek oziroma samo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja spravili skozi zakonodajni postopek. Danes se ta postopek s prvim korakom začenja, zakonodajno začenja.

prek medijev, prek zakonitih načinov, prek manj zakonitih načinov poteka iz dneva v dan. Lobiranje ne le poslancev, ministrov, vseh državnih funkcionarjev, ki o tem odločajo, in temu bomo v koaliciji in Vladi rekli odločno ne in se bomo temu zoperstavili. Zato

ki smo ga vložili poslanci. Hvala ministru za finance, ki tvorno sodeluje pri tem. Kajti dejstvo je, da bo trio premier, minister za finance in minister za zdravje tisti, ki bo odločil. In na tem triu so se lomila kopija. V tem mandatu se kopija ne bodo zlomila.

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Dober dan še enkrat vsem! Poslanska skupina Nova Slovenija bo glasovala proti temu, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, iz več razlogov. Naštel bom samo tri. S tem zakonom višate prispevek delavcev in uvajate obvezni prispevek upokojencev, prejemnikov pokojnin. Drugič: s tem zakonom posledično znižujete neto plače in znižujete pokojnine. In tretjič: s tem zakonom brezbrižno obremenjujete slovenski proračun in izpostavljate slovenski zdravstveni sistem nestabilnosti že v bližnji prihodnosti. Glasovali bomo proti socialnemu populizmu in proti temu, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Kordiš, vi imate tudi obrazložitev v imenu poslanske skupine? Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Mora biti lepo v tem fantazijskem svetu, iz katerega je prišla predhodna obrazložitev glasu. Naša v Levici je namreč diametralno nasprotna. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ena izmed grobih oblik legalizirane korupcije, ki spodnaša naš javni zdravstveni sistem. Vsi zavarovanci v tej državi oziroma praktično vsi plačujemo enakih 35 evrov položnice kot de facto nepravičen davek, ta sredstva pa se nato zbirajo v rokah komercialnih zdravstvenih zavarovalnic. Seveda komercialne zdravstvene zavarovalnice nimajo v v prvem planu najboljšega interesa pacientov, državljanske skupnosti ali javnega zdravstvenega sistema, po logiki svojega delovanja jih zanimata najbolj, v prvi vrsti samoohranitev in čim večji dobiček. Tako smo prišli do situacije, ko ljudje plačujemo za zdravstveno zavarovanje skozi položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zavarovalnice pa v dobičkih oziroma v napihnjenih režijskih stroških leto 50 milijonov evrov sredstev, ki bi morala najti pot do našega javnega zdravstvenega sistema za več in boljše zdravstvene storitve, za kader, za material, ki ga potrebujejo pacienti in pacientke. Pri tem ne gre zgolj in samo za dobiček, gre tudi za politično moč, ki s tem ogromnim tokom 700 milijonov evrov pride v roke komercialnih zdravstvenih zavarovalnic in gre nato za dodaten apetit, s katerim te komercialne zavarovalnice želijo izgrajevati vzporeden zdravstveni sistem v celoti, v resnici z izgradnjo svojih lastnih bolnišničnih kapacitet. In privatizacija zdravstva bi bila popolna. Skrajni čas je torej, da do konca pripeljemo proces, ki smo ga začeli v Levici leta 2019, ko smo kot prvi pripeljali v državnozborsko proceduro zakon za dejansko ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta proces se nadaljuje z današnjim glasovanjem o tem, ali bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje nacionalizirali ali pa ga bomo še naprej prepustili interesom komercialnih zdravstvenih zavarovalnic. Naš odgovor, v Levici, poznate. Položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je potrebno ne le prenesti na javno zdravstveno blagajno, ampak tudi v celoti ukiniti, samo dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa presnoviti v obvezno. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Godec, obrazložitev v imenu poslanske skupine. Izvolite. **JELKA GODEC (PS SDS):** V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo enotno glasovali proti temu, da gre zakon v nadaljnjo obravnavo. Gre za politično potezo, za politično moč, o kateri je govoril kolega Kordiš, in ne gre za nikakršno zdravstveno reformo, še manj pa za prvi korak k zdravstveni reformi. Ne gre za enega izmed korakov k razpadu javnega zdravstvenega sistema. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ste ukinili že pred časom, je rekel predsednik Golob včeraj, danes v bistvu gre za to, da sprejemate zakon, ki prostovoljno dopolnilno zavarovanje preoblikuje v obvezni davek na neto plačo. Torej, vsi državljani bodo plačevali 35 evrov in to je v bistvu dodatna obremenitev tako za državljane v smislu uporabnika oziroma zavarovanca kot za delodajalce. Kakšne so posledice sprejetja tega zakona, smo danes opozarjali tudi že v času razprave, kaj to pomeni za kmete, ki v bistvu nimajo plač, kako bodo ti plačevali, za delavce, ki so registrirani so registrirani pri nas, delajo pa v tujini, imajo tuja zavarovanja in tega dopolnilnega zavarovanja danes ne plačujejo, v primeru sprejetja zakona bodo to morali plačevati, in še in še. Da ne govorimo o tem, da je ena izmed zavarovalnic že na poti do tega, da jo bo potrebno, njo, seveda, bo lahko, dokapitalizirati. Ampak problem ni v zavarovalnicah, ker so tudi one včasih del problema. Problem je to, da bodo na koncu, summa summarum, pod črto na slabšem zavarovanci. Jaz verjamem besedam ministra in predsednika Vlade, da se za paciente ne bo spremenilo nič, popolnoma nič. Storitve bodo ostale na isti ravni, se bo pa seveda poznalo v denarnicah, 35 evrov za vsakega, to je lahko kar lep znesek, bilo je že povedano, za koga predvsem. Torej, namesto da bi se ukvarjali s prvim korakom, da se v sistemu spremenijo zadeve pri isti vsoti denarja, zdaj v bistvu delate monopol iz zdravstvene zavarovalnice, za katero je minister dejal, da deluje netransparentno. Pa ji boste dali še 600 milijonov, potem pa se boste pogovarjali, ali je to dobro ali ne. Minister za finance, vso srečo, če to podpirate. Kako boste pa to pokrili v državnem proračunu? menica je, torej ali 180 milijonov, 200 milijonov, 300 milijonov, kolikorkoli. Vi potem verjetno veste, kako boste to reševali, reševali bodo v bistvu državljani prek davkov in tako naprej. Za nekatere je to smešno, za zavarovance pa ne, predvsem tiste, ki se danes zaradi takšne politike v bistvu poslužujejo dodatnih vzporednih zavarovanj, ki omogočajo potem, bom rekla, hitrejši dostop do vseh storitev, ki bi morale biti že danes po ustavi in zakonu zagotovljene vsem Hvala lepa. Odločamo torej o predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

**Nadaljujemo s****prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2023.** Prehajamo na odločanje o splošnem delu Predloga rebalansa Proračuna. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o posebnem delu Predloga rebalansa Proračuna, in sicer odločamo o vloženih amandmajih. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 23. maja. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1611 Ministrstvo za finance. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Izplačevanje pravic. Glasujemo.

za, 51 pa proti. (Za je glasovalo 28.) (Proti 51.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2180 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in na odločanje o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. Najprej prehajamo na podprogram Podpora malim in srednje velikim podjetjem in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Pospeševanje tehnološkega razvoja gospodarstva in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo še na podprogram Spodbujanje začetnih in novih investicij in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in na odločanje o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. Najprej prehajamo na podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 2. Glasujemo.

Navzočih je 81 poslank in poslancev, 29 jih je glasovalo za, proti pa 48. (Za je glasovalo 29.) (Proti 48.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odprava posledic naravnih nesreč. Glasujemo.

Zdaj prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo in na odločanje o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. Najprej prehajamo na podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu.

Prehajamo še na odločanje o načrtu razvojnih programov. Glasujemo.

Končali smo odločanje o posameznih delih Predloga rebalansa Proračuna. Ker k Predlogu rebalansa Proračuna ni bil sprejet noben amandma, v skladu s prvim odstavkom 162. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da je Predlog rebalansa Proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov ter po delih. Prehajamo na odločanje o Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v celoti. Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in poslancev, 53 jih je glasovalo za, proti pa 28. Ugotavljam, da je rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2023 sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in predajam vodenje seje kolegici podpredsednici.

in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 v okviru nujnega postopka.**

predlogu novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 so bili vloženi amandmaji k 16. členu ter za nova 16.a in 16.b Gre sicer za amandmaje k prehodnim določbam, vendar pa vsebina predlaganih amandmajev v nobenem delu ni povezana z nobenim členom predloga novele zakona. V skladu s tretjim odstavkom 129. člena, v zvezi s petim odstavkom 135. člena Poslovnika se pri vloženih amandmajih lahko predlagajo novi členi, vendar zgolj pod pogojem, da vsebujejo rešitve, izhajajoče iz ciljev in načel predloga tega zakona. Novela zakona v nobenem členu ne izpostavlja in ne odpira vprašanj, ki jih naslavljajo omenjeni amandmaji. Ker vsebina teh amandmajev nikakor ni povezana z vsebino predloga novele zakona, so bili vsi navedeni amandmaji vloženi nedopustno. Poslanski skupini Nove Slovenije sicer vsebinsko podpiramo izboljšanje položaja upokojencev, vendar pa nasprotujemo kršitvi poslovnika. Če bi imeli v koaliciji resen namen resnično sistemsko reševati in pomagati upokojencem in reševati vprašanja, ki se tičejo upokojencev in njihove blaginje, bi rešitve že na začetku vključili v predlog novele. Način, kako ste se tega lotili, pa kaže, da je vaš odnos do teh vprašanj milo rečeno neresen ter da odločitve sprejemate po navdihu in tako rekoč čez noč. Predlagam, da se ne dopusti glasovanja o teh amandmajih. V nasprotnem primeru pa boste, spoštovana koalicija in spoštovana podpredsednica, postavili precedens. Upam, da razumete, da pričakujemo enako obravnavo pri vseh ostalih predlogih, pričakujemo, da boste v koaliciji tudi v vseh podobnih primerih v prihodnje dopustili glasovanje o amandmajih k prehodnim določbam, ki nimajo zveze s predlogom zakona. Zagotavljam vam, da

v nadaljevanju glasovali. Dodajam pa, da ne gre za precedens, ampak ni na meni kot predsedujoči v tem trenutku, da o tem sodim. Zato nadaljujemo. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 24. maja 2023, ki je objavljen na e-klopi. Najprej prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 16. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novi 16.a in 16.b člen. Želi kdo obrazložiti svoj glas v imenu poslanske skupine? Kolega Rado Gladek, izvolite. Hvala lepa za besedo. Kot je že kolega Cigler Kralj opozoril. V Slovenski demokratski stranki smo že tekom postopka sprejetja tako proračuna kot ZIPRS skušali z vloženimi amandmaji opozoriti oziroma vsaj delno ublažiti krizo upokojencev. Amandmaji na to temo so bili na odborih s strani koalicije soglasno zavrnjeni. Iz trme smo vložili amandma tudi na koncu, pri samem sprejetju zakona, ta je bil ponovno soglasno zavrnjen. Po drugi strani je pa koalicija vložila amandma, s katerim med drugim po njihovo rešuje krizo oziroma finančne težave upokojencev s tem, da jim dviguje za 1,8 % njihov prejemek, ki je bil izplačan v mesecu oktobru, in za 1,8 % dviguje izplačilo v mesecu novembru in decembru.

za dva meseca dvigujete ta njegovi prejemek. Že ob pompozni najavi predsednika Vlade na tem medgeneracijskem dogodku oziroma po tem dogodku tako predstavnik ZDUS kot nekateri udeleženci soglasni, da to nikakor ni dovolj. Mi v Slovenski demokratski stranki bomo sicer ta amandma podprli samo iz enega razloga ker nas dejansko skrbi oziroma želimo pomagati upokojencem in je vsaka drobtinica sicer dobrodošla. Ampak želeli bi, da upokojenci dejansko ne živijo več samo od drobtinic. Hvala.

Zelo sem zadovoljna, da ob popolnem zavedanju o neobičajnosti umestitve amandmaja v okviru rebalansa proračuna naslavljamo zelo pomembno vprašanje, in to je vprašanje pokojnin. Zagotovo bi si želeli krepkejšega povišanja, ki bi olajšalo življenje ljudem. Je pa pot dobra in nakazuje odgovorno ravnanje aktualne koalicijske politike. Vem, da še nismo prišli do cilja, sem pa zadovoljna, da se bližamo vsaj etapi 700 evrov za polno starost in pokojninsko dobo. Sicer pa naj poudarim, da se Državni zbor s problematiko upokojencev oziroma vseh starejših ukvarja že precej mesecev oziroma tednov. Namreč, ravno v tej dvorani bo 12. junija potekal posvet z naslovom Za boljšo prihodnost starejših. Gre za nadaljevanje niza posvetov, ki so se pod okriljem predsednice Državnega zbora že izvedli. Tako je bil izveden posvet o otrocih in o živalih. Posvet o starejših je pri reprezentativnih nevladnih organizacijah doživel že lep odziv, prav tako se bodo posveta udeležili vsi relevantni državni organi. V tem trenutku vabim vse poslanke in poslance, da se ga udeležite tudi vi, saj bomo govorili o vseh izzivih, s katerimi se soočajo slovenski upokojenke in upokojenci oziroma vsi starejši. To pomeni, da se ne bomo samo pritoževali, ampak bomo iskali

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo za Odbor za finance 19. 5. vložili amandma k predlogu ZIPRS, ki se nanaša na novi 13.a člen. S strani strokovne službe, sekretarja odbora smo bili obveščeni, da se v skladu s prvim odstavkom 132. člena Poslovnika pri novelah lahko vlaga amandmaje le k členom sprememb in dopolnitev predloga zakona in da naš amandma za novi 13.a člen posega v člen, ki ga predlog zakona ne zajema, ter s tem preseže navedeno poslovniško določbo. Prav tako je enako povedala tudi predsednica Odbora za finance na seji 20. V sredo, torej 24. 5., pa je bil vložen amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k dopolnjenemu predlogu ZIPRS za novi 16.a člen, novi 16.b člen, in kot je očitno, naj bi se o teh amandmajih glasovalo tudi na današnji seji. seji. Glede na to, da je predsednica Državnega zbora pred odmorom dejala, da se zaveda neobičajnosti umestitve amandmajev, bomo o amandmajih tudi glasovali. Torej, predsednica Državnega zbora je sama povedala, da v bistvu gre za kršitev prvega odstavka 132. člena Poslovnika in da ti amandmaji ne bi smeli biti na dnevnem redu in ne obravnavani. Tako da zdaj pa je vprašanje takšno. Prvič. Naš amandma na odboru je bil zavrnjen, ker je bil po mnenju strokovnih služb nedopusten. To pomeni, da ste nam onemogočili glasovanje o amandmajih, za katere ste menili, da so nedopustni. Danes pa na seji Državnega zbora omogočate glasovanje prav tako o amandmajih, ki so prav tako nedopustni. Torej, včeraj tema, danes dan, ali kako, včeraj diktatura, danes svoboda in lahko glasujemo o amandmajih, ki niso dopustni. Če se nadaljuje glasovanje o teh amandmajih in bodo sprejeti, se postavlja tudi vprašanje ustavne presoje samega zakona. Danes ste v 1. točki dejali, da prejšnja vlada ni delala vsega po pravnih predpisih in zato danes vračate globe, hkrati pa sedaj pravkar z amandmaji, seveda če bomo o njih glasovali, delate ravno to, torej pod pravni vprašaj postavljate celotni zakon, hkrati pa je seveda tudi vprašanje dopustnosti oziroma nedopustnosti amandmajev. Zato predlagam, prvič, da ali vrnemo na odbor zadeve in se glasuje tudi o našem amandmaju, ki je bil takrat nedopusten, očitno bi lahko bil dopusten, oziroma da tudi vse te amandmaje, ki so danes na dnevnem redu, redu, spravimo z dnevnega reda glede na prvi odstavek 132. člena Poslovnika. Drugače, kot je bilo že rečeno, postavljate neke nove norme. Vprašanje, kam vse to lahko pelje. Hvala lepa. Kdor trdo dela, kdaj tudi kaj zgreši. Razmisleki so na mestu, ampak vsi vlagatelji amandmajev so bili obravnavani enako. Ta trenutek, ko smo o enem amandmaju že odločali in o amandmajih tudi razpravljali, pa moramo zagotovo o tem tudi odločati. Druge poti mislim, da ni. Hvala lepa. Jaz bi v bistvu samo opozorila, da vprašanje oziroma očitek o morebitni nedopustnosti amandmajev, kar se tiče plenarne seje, postavljen, če tako menite, preden se je o amandmajih sploh razpravljalo. O amandmajih se je razpravljalo, tako o enem kot o drugem, tako da tukaj sploh ni ničesar drugega več, kot da se o amandmajih odloča. Če pa menite, da zadeva ni v redu, morate to narediti pravi čas. Tukaj zdaj odgovarjam gospodu Ciglerju Kralju, da ne morete zdaj postavljati pod vprašaj dopustnosti amandmajev, ki so bili itak v presoji predsednice Državnega zbora. Ko so bili enkrat dopuščeni, se je o njih razpravljalo, in zato zdaj sploh ne vidim druge rešitve kot samo, da se o njih glasuje. In tako je tudi prav v tem trenutku. Glede nedopustnosti vas je oziroma nas je vse opozoril vodja Poslanske skupine Nova Slovenija. Ker pa ste potem tik pred glasovanjem o svojem amandmaju sami dejali, da se zavedate neobičajnosti umestitve amandmajev, smo pač šli pogledat zadeve za nazaj in strokovne službe so nam amandma na odboru zavrnile zaradi nedopustnosti po prvem odstavku 132. člena. Na odboru je bil amandma nedopusten, zdaj je pa dopusten! In ker očitno lahko strokovni sodelavec na odboru odloča o nečem, o čemer potem predsednica reče, zdaj pa je dopustno, ker gre pač za amandmaje, ki jih vlaga koalicija, mislim, da to ni enakopravna obravnava. Še enkrat, ali se vrnemo na Odbor za finance pa naš amandma obravnavamo ali danes vse te amandmaje spravimo z mize. Ker konec koncev s temi svojimi amandmaji ne urejate, bom rekla, zadev, ki bi prišle v veljavo naslednji mesec, šele novembra, decembra. Do takrat, do novembra in decembra, imate še in še možnosti, da popravite, tako kot vi pravite, krivice upokojencem. S temi amandmaji, ki so nedopustni, še enkrat

da se za mnenje zaprosi Zakonodajno-pravno službo, ali so amandmaji na ta zakon dopustni in ali se o njih sploh lahko glasuje.

Ta amandma je v resnici vsebinsko identičen kot amandma, o katerem, kolegica, govorite. Ne zdi se mi korektno govoriti, da je strokovna služba tista, ki odreja, namreč, odreja predsedujoči odbora. V tem konkretnem primeru je predsednica Odbora za finance odločila, da ni primeren za obravnavo. Vendar je bilo na to dopuščeno vložiti in obravnavati tako amandma Poslanske skupine SDS

odločanjem o teh amandmajih, vseh. Lahko pa povem, da so naše strokovne službe tudi pri službah na odboru opozorile na vprašljivo dopustnost teh amandmajev in da so bili odgovori v smislu, da pač odbor s tem nima nič.

se bo vzpostavila zelo posebna parlamentarna praksa, in to je, da če obstaja v tem parlamentu dovoljšnja večina, Poslovnika Državnega zbora ni potrebno več spoštovati. Jaz vas opozarjam, da je to izjemno nevarna praksa, kjer se bo vsakdo lahko in vsaka večina se bo lahko sklicevala na današnji dan. Zato je moj predlog, da izkoristite to možnost in zaprosite za mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki bo najverjetneje pojasnila, da glasovanje o tem amandmaju ni mogoče. In, seveda, potem ko bodo to ugotovili, bo ta amandma umaknjen z mize in boste imeli do novembra čas, da to stvar na zakonsko primeren način uredite. Mislim, da zdaj ni vredno siliti z glavo skozi zid. HOT:** Preden dam naprej postopkovno, bi vseeno opozorila, da to ni čisto nova praksa, ni novi precedens. V mandatu prejšnje vlade je bila popolnoma podobna situacija z amandmaji o vojnih invalidih pri ZIPRS. Vse je seveda glede na tolmačenje predsedujočega. Izvolite, kolega Prednik. SD):** Seveda je poslovnik tisti, ki ureja naše delovanje, ampak mi smo prišli dejansko v neko zagato. Imeli smo dva amandmaja na ZIPRS, vašega in našega. Oba sta bila tudi obravnavana, o vašem smo že glasovali, žal ni bil izglasovan. Tudi naš amandma, ki ga je vložila koalicija, je bil vložen, bil je obravnavan in se o tem amandmaju enostavno mora glasovati. Amandmaja ni mogoče umakniti. Zato predlagam, predsedujoča, da gremo na glasovanje o tem amandmaju.

Zato da ste lahko vi vložili dva amandmaja, ki sta prav tako nedopustna, češ, bomo njim pa bomo še sami kršili zadeve. Še enkrat, predsedujoča, predlagam, da po petem odstavku 66. člena zaprosite Zakonodajno-pravno službo, da se izjasni o vloženih amandmajih, vseh, in to daste na glasovanje, torej da glasujemo za to, da se izpolni peti odstavek 66. člena, da pridobimo mnenje Zakonodajno-pravne službe. Ker še enkrat, v primeru sprejetja amandmajev, ki bodo verjetno sprejeti, ker so koalicijski, se bo zgodila kršitev in boš te amandmaje, v bistvu to spremembo dal v materijo. In pod vprašajem je potem sam zakon. Zato še enkrat opozarjamo na to, torej da gre za kršitev poslovnika, da so amandmaji nedopustni po prvem odstavku 132. člena. In še enkrat prosim, predsedujoča, dajte na glasovanje, da o vloženih amandmajih poda mnenje Zakonodajno-pravna služba. Najlepša hvala. VATOVEC (PS Levica):** Najlepša hvala, podpredsednica. 132. člen ima dva odstavka. V prvem seveda piše, da se ne sme vlagati amandmajev na člene, ki niso predmet zakona. Ima pa drugi odstavek, v katerem piše, da prejšnji odstavek ne velja za prehodne in končne določbe. Amandmaji, o katerih smo prej glasovali, vaš k 16. členu in koalicijski amandma za nova 16.a in 16.b, sta amandmaja k prehodnim in končnim določbam. Stvar je tu zelo preprosta. Če se je to zgodilo na odboru, lahko dopuščamo, da je prišlo do napake, ne bi rad kazal s prstom, je nekaj, o čemer se moramo pogovoriti in seveda razrešiti, da se ne bo tega ponavljalo. Ampak v tem trenutku na seji zbora mislim, da ni prav nobenega razloga za to, da ne bi nadaljevali z glasovanjem še o drugem amandmaju.

v prehodne in končne določbe ne moreš oziroma ne smeš vlagati amandmajev k členom, spremembam, ki niso del materije. Še enkrat, zato je bilo tudi na odboru zavrnjeno: »V skladu s prvim odstavkom 132. člena Poslovnika Državnega zbora se pri novelah lahko vlaga amandmaje le k členom sprememb in dopolnitev predloga zakona, vaš amandma za novi 13.a člen posega v člen, ki ga predlog zakona ne zajema, ter s tem preseže navedeno poslovniško določbo.« In enako je bilo vedno govorjeno in tudi danes. Sama predsednica vam je povedala, da se zaveda neobičajnosti umestitve amandmajev. Mi smo se cel dan spraševali, zakaj v bistvu je naš amandma sploh dopusten. Mi smo ga vložili, smo rekli, tako ali tako ne bo sprejet, zato ker je nedopusten, ampak vi ste ga dopustili, ker ste isto, na enak način vložili svoja dva amandmaja, ki sta prav tako nedopustna. In še enkrat, če ni nobenega razloga, če ni nič narobe, potem tudi ni nobenega problema z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. Predsedujoča, še enkrat, prosim, dajte na glasovanje, dajte na glasovanje, da o vloženih amandmajih odloči Zakonodajno-pravna služba. Lahko se prekine ta točka in se ta točka lahko nadaljuje na naslednji seji, jutri je izredna seja, in se do takrat pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Prosim, dajte na glasovanje, da se pridobi mnenje. Odobrila bom vaš postopkovni predlog in bom dala na glasovanje vprašanje, ali je državni zbor, torej ali ste poslanke in poslanci za to, da se glede te konkretne točke pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe, torej v zvezi z dopustnostjo amandmajev. Še prej pa dam postopkovno kolegu Jožetu Tanku. Izvolite.

Bergoč, marsikdaj onemogočila, da smo vložili amandmaje, kot neprimerne, kot neposlovniške in tako naprej. To povem iz lastnih izkušenj. prejšnjem mandatu je podoben amandma na tak način vložil predsednik Državnega zbora Zorčič, in ko sem vodil glasovanje, sem zavrnil glasovanje o tem amandmaju, o tem predlogu. Pa še nekaj, gospa predsednica Državnega zbora. V 19. členu Poslovnika imate izrecno določene pristojnosti. Ena izmed pomembnih pristojnosti je, da skrbite za izvrševanje poslovnika, izrecna pristojnost, lahko pogledate, imate poslovnik pri sebi. Če nekdanja sodnica vodi Državni zbor tako, da dopušča vlaganje amandmajev, ki nimajo poslovniške podlage, potem ni čudno, da ljudje so prej govorili in govorijo seveda o krivosodju. Ker se je pač tako delalo. V tem primeru gre za zavestno kršitev poslovnika, in to ne kogarkoli, ampak predsednice Državnega zbora. In je javno povedala, da je to naredila. Vi se zdaj postavite v vlogo opozicije ali pa kogarkoli, ki to spremlja, in se predsednica Državnega zbora norčuje iz koalicijskih in opozicijskih poslancev, predvsem iz opozicijskih, in ona sama zavestno krši poslovnik. Zavestno. To je škandalozno, to je nedopustno. O amandmajih, ki so vloženi, ne bi smeli niti glasovati. Niti vloženi ne bi mogli biti. To, kar se zdaj dogaja, to je eno samo sprenevedanje in iskanje, ne vem, neke rešitve, ki ne bo nikakršna rešitev. Amandmaje je treba enostavno umakniti iz postopka ali jih pa zavrniti. Na način, kot so vloženi, se pač ne da o njih glasovati in odločati.

Torej še enkrat. Poslovnik tolmači in razlaga absolutno predsedujoči. Res vljudno prosim, da se ne napada naših strokovnih sodelavcev, ker oni niso tisti, ki presojajo dopustnost ali nedopustnost, to stori in prevzame odgovornost za to izključno predsedujoči. Zdi se mi skrajno nekorektno postopkovne predloge izrabljati za napade kolegico, ki je izjemna. Zdaj ne bom več dopustila postopkovnih predlogov, v tem trenutku. Najprej bom odobrila postopkovni predlog vaše vodje poslanske skupine, ki je želela, da glasujemo o mnenju Zakonodajno-pravne službe glede tega amandmaja. Še enkrat pa poudarjam, da smo o enem amandmaju že glasovali in nihče ni imel nobenih težav z glasovanjem pri tem amandmaju, za katerega se sedaj trdi, da so nedopustni. Zdi se mi skrajno nekorektno ne glasovati o naslednjem amandmaju,

ali ste za to, da se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Da se ve, kakšno je vprašanje.

SDS):** Zdaj ste pa izglasovali, da v Svobodi ne potrebujete pravnih mnenj in imate seveda vi vsi dovolj pravnega znanja, da menite, da so amandmaji dopustni. Da so amandmaji nedopustni po poslovniku je opozoril vodja Poslanske skupine Nova Slovenija takoj na začetku, ne glede na to, kateri amandmaji, torej ali od SDS ali od koalicije. Še enkrat, ti amandmaji, ki bodo zdaj na vrsti za glasovanje, bodo po vsej verjetnosti izglasovani, ker so pač od koalicije. In takrat bo prišlo do kršitve, ker boste to materijo, ki bo izglasovana, amandmaji, nepravilno, nezakonito, mimo poslovnika uvrstili v zakon in pod vprašaj postavili zakon. Zakaj se vam mudi z ureditvijo 1,8 % v novembru in decembru za upokojence, je samo piarovsko. Vi imate do oktobra, novembra časa še pol leta, da zadeve uredite. In bolje uredite, ne samo za 13 evrov. Bolje uredite. Ne da s temi amandmaji, ki niso dopustni in bodo sprejeti, v bistvu postavljate pod vprašaj celotni ZIPRS. Zakaj ne umaknemo tega oziroma umaknete amandmajev in jutri prinesete rešitev, ki bodo boljše za upokojence? Jutri imate možnost, že danes zvečer na odboru za delo, socialo, da potrdite priporočila. Že danes, jutri na seji v bistvu lahko to materijo uredite. Moj postopkovni predlog je, in prosim, da daste na glasovanje, da se glasuje, da so amandmaji

Bi pa še enkrat opozorila pa se seveda tukaj navezala na gospoda Tanka, ki je tako nesramno govoril o krivosodju, in sodnica in ne vem, kaj. Jaz se na vas nikoli takole ne obračam, kaj ste vi pa kako vi kaj znate pa ne vem, kaj. To je čista žalitev, kar ste naredili, tako da … Ampak se ne bom tu zdaj z vami ukvarjala. Pravzaprav bi še enkrat ponovila to:

času. Ne pa kar do konca postopka. In tako je tudi tukaj. Obravnavali so se ti amandmaji in zato je treba o njih razpravljati. Skrajno zavržno je pa to, da bi pa mi zdaj neodločali o tem amandmaju, o amandmaju Poslanske skupine SDS pa smo, no. no. Zakaj se pa niso prej oglasili? So bili čisto tiho, potem pa se hitro vsi ven tekli posvetovati. Tako da lepo prosim, o amandmajih se je razpravljalo, in ker se je razpravljalo, ni drugega, kot da se o njih odloča. Če ste imeli problem, spoštovani Cigler Kralj, bi morali

lepa. Predlagam, da si predsednica Državnega zbora vsaj prebere poslovnik pa da se potrudi, da ga bo razumela, vsaj 19. člen Poslovnika, ki peti ali šesti alineji, nimam pred sabo, izrecno določa, da je njena izrecna naloga, da skrbi za izvrševanje poslovnika. In če predsednica Državnega zbora zavestno krši poslovnik, potem je treba pač nekaj ugotoviti koaliciji, kjer imate večino. Človek, ki zavestno krši akt, delovni akt Državnega zbora, procesni akt, pač ni sposoben za to funkcijo. Še toliko bolj žalostno je to, da se gospa hvali s tem, da je bila sodnica nekoč, izrecno Lahko prosim za mir v dvorani?! Prenehamo z žalitvami drug do drugega. Kolega Tanko, prosim vas, dajmo govoriti o uporabi poslovnika, ne iti na osebne napade, ad personam. Imam pozive, da naj prekinem s postopkovnimi. Vi veste, da se v skladu s poslovnikom, poslovnikom, kadarkoli se želi govoriti o poslovniku, v najhitrejšem možnem času poda poslancu možnost, jaz sem vam jo dala. Prosim vas, ne zlorabljajte in napadaje nekoga, ker res ni primerno. Ni primerno. Prosim,

Če predsednica Državnega zbora sama pove, da je kršila poslovnik, potem je nekaj z Državnim zborom narobe, in vodenjem sej v Državnem zboru. Pa ne samo zdaj, tudi kdaj drugič, in še bo, najbrž. Ker taka razlaga poslovnika in tako dopuščanje, bom rekel, koaliciji, da to počne, je nedopustno. Poslovnik ne velja več, očitno. Pa tudi ustava ne velja več, pa tudi zakonodaja ne velja več, če je vse možno, da se dela, kakor se hoče. Neka pravila so. Če menite, da niso v redu, imamo poslovniško komisijo, cel kup odprtih zadev in boste tam dali spremembe. Ampak predsednica Državnega zbora ima po 19. členu Poslovnika izrecno pooblastilo, da skrbi za izvajanje poslovnika. Izrecno pooblastilo. In ga krši.

razlago predsednice Državnega zbora. Tako kot v sodnih postopkih vedno obstaja določeno stanje v postopku, do katerega se lahko določeni, ne vem, dokazni predlogi in ostali, procesni, kakršnikoli že, ali vsebinske zadeve, obravnavajo. Tukaj smo tik pred koncem. To je tako, kot da bi, ne vem, sodnik imel še samo spisati sodbo oziroma jo razglasiti, skorajda – prosim vas, če se lahko malo umirite – in v tem postopku je točno tako. Mi smo prišli tu do konca, še samo na gumbek bi morali stisniti. Tako da, zadeva je zaključena, o zadevi se je razpravljalo, o vašem amandmaju, SDS, ki ste ga pozabili omeniti in ste ga prav tako vložili, se je že glasovalo. Absolutno je to zdaj stanje, kjer zadeve ne gre umikati. Vaš nivo, ko si dovolite žaliti na tako nesramen in primitiven način predsednico Državnega zbora, govori sam zase. Sploh pa vi, člani SDS, ki ste kršili zakone, ki ste delovali neustavno, se tu sedaj repenčite Kolegica, tudi za vas velja. Oblikujte postopkovni predlog, ne napadajmo. Če želimo od ene strani spoštovanje, ga moramo tudi z druge strani podati.

Hvala lepa, predsedujoča, se strinjam z vami. Opravili smo razpravo o amandmaju. Amandma izboljšuje položaj slovenskih upokojenk in upokojencev, zato predlagam, da o njem odločimo. Se strinjam z vašim postopkovnim predlogom. Podajam še kolegici Jelki Godec postopkovni predlog, nato bi res dala amandma na glasovanje, vljudno prosim. SDS):** Ko boste pritisnili na gumb, boste izvršili v bistvu kršitev poslovnika, pod vprašaj postavili celoten zakon. O nedopustnosti amandmajev vas je opozoril vodja poslanske skupine Cigler Kralj, pa ste se smejali in ste rekli, vse je okej. Potem je pa pri obrazložitvi glasu predsednica Državnega zbora, ki je varuh postopka, ki je tista, ki skrbi za to, da se poslovnik izvršuje in da so vsi pravni postopki izpeljani tako, kot je potrebno, dejala, da se zaveda neobičajnosti umestitve amandmajev. S tem je sprožila, seveda, to, kar se zdaj dogaja. Torej, se zaveda in vsi vi se zavedate, da boste s pritiskom na gumb glasovali o amandmajih, ki niso dopustni. In še enkrat ponavljam, na Odboru za finance je bil naš amandma nedopusten. Tukaj imamo mnenje sekretarja odbora, ki govori, da je amandma nedopusten. Danes je situacija drugačna. S tem pritiskom na gumb, z zavedanjem, da boste kršili poslovnik in tudi zakon postavili pod vprašaj, boste sprožili prakso, ki je ne bo več moč ustaviti v Državnem zboru. Ampak povem vam nekaj, ko bo ponovno naš amandma nedopusten, ga boste zavrnili. Ne odkimavati, tako se bo zgodilo, ker se je že zgodilo na Odboru za finance. Naš amandma nedopusten, vaši dopustni, in to je zdaj svoboda. In to je pravo. O pravu smo govorili danes pri 1. točki, češ,

zavedam se, kaj pomeni kršenje poslovnika, in sem pričakovala, da se boste oglasili takrat. Niste se. Predsedujoča je dala v razpravo amandma in smo o njem razpravljali. Razprava je bila opravljena, kar pomeni, da je potrebno o amandmajih odločati. Drugič. Tu se moram pa ponovno oglasiti. Lepo prosim, v bodoče, nikoli se še to ni zgodilo v Državnem zboru, pa sem že kar nekaj časa, se ni izpostavljalo strokovnih služb, da odločajo o določenih zadevah. Resnično se mi zdi nekorektno, podlo, da ste danes omenjali gospo Jernejo Bergoč, ki je v bistvu strokovna pomoč. Ampak odločajo – kdo? Predsedniki. Gospod Tanko, vi to predobro, dobro veste.

Kje ste pa bili pri kršenju poslovnika, ko smo glasovali o vašem amandmaju? Predlagam, da sedaj preidemo na glasovanje. Hvala lepa. Postopkovne predloge bom dopustila, če se nanašajo na novo materijo, če se nanašajo na vprašanje, o katerem sem zdaj odločila vsaj petkrat, pa ne bom več dopustila. Kolegica Jelka Godec, nato kolega Janez Cigler Kralj. **JELKA GODEC (PS SDS):** Ja, nanaša se na novo materijo. Ampak najprej naj povem nekaj, preden bom povedala postopkovni predlog, ker je na nov člen poslovnika. Kolegica Muršič, tudi vi ste ali ti si vedela, da je amandma nedopusten, ko ste razpravljali … Ja, bilo je rečeno, da ste čakali na naše odzive in jih ni bilo. In danes ste čakali na naše odzive in namesto odziva predsednice

Želita predstavnik predlagatelja, vlada? Nihče ne želi. Kolega Cigler Kralj? (Ne.) Okej. Glasujemo torej o predlogu Poslanske skupine SDS, da se odločanje o točki preloži na eno

o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novi 16.a in 16.b člen. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam torej, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandma za novi 16.a in 16.b člen predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje. Če da, prosim za dvig roke. Ugotavljam, da ne, zato prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 61, nihče ni glasoval proti. (Za je glasovalo 61.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za pravosodje kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu v okviru rednega postopka, tretja obravnava.** Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona, je Državni zbor na predlog Vlade kot predlagateljice predloga zakona sklenil, da bo na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega zbora še na tej seji opravil tretjo obravnavo tretjo obravnavo predloga zakona. Najprej prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih in členih, h katerim so bili amandmaji vloženi, po končani razpravi bomo takoj prešli na odločanje o amandmajih. Amandmaji so objavljeni na e-klopi. Prehajamo torej na razpravo o amandmajih k 8. in 57. členu. Ker je amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 8. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 57. členu, bomo o amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 8. in 57. člen in amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 9. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 66. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o amandmajih. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 8. členu. Če slučajno ta amandma ne bo sprejet, potem postane amandma istega predlagatelja k 57. členu brezpredmeten, kajti amandmaja sta vsebinsko povezana. Glasujemo.

predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Hvala.